sazivu.Poštovane dame i gospodo, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 170 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo

na glasanje Predlog zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem

stavljam na glasanje Predlog zakona davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin – Boljevac – Rgotina – Negotin – Prahovo, u načelu.Molim

načelu.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 184 od ukupno 184 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga

objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac – Vranje, u

načelu.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad

celini.Četvrto, stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Banka Intesa“ a.d. Beograd za izmirivanje obaveza JP „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd – Valjevo – Loznica, u načelu.Molim

Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Banka Intesa“ a.d. Beograd za izmirivanje obaveza JP „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd – Valjevo – Loznica, u celini.Molim

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih

na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu za 2020. godinu.Zaključujem glasanje: 184 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zaključka.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za 2020.

red.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.Hvala svima.